Prelazimo na: - Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta - Predlagatelj Predlagatelj Odbor za obitelj, mlade i sport. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje U ime odbora, potpredsjednica odbora kolegica Tatjana Šimac-Bonačić će obrazložiti prijedlog odluke. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Na inicijativu Ministarstva socijalne politike i mladih Odbor za obitelj, mlade i sport kao matično radno tijelo predlaže Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta. Naime, Zakonom o nagradi za promicanje prava djeteta člankom 6.propisano je da nagradu dodjeljuje Odbor za nagradu za promicanje prava djeteta koji se imenuje na vrijeme od dvije godine. Taj odbor čine pet članova, to su osobe koje bi trebale biti poznati javni radnici koji se bave pitanjima vezanim za prava djece. Nagrada se dodjeljuje svake godine 20.studenog u sjećanju na dan prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta na sjednici Opće skupštine UN-a. Može biti kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada s tim da se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo i do tri godišnje nagrade. Dodjeljuje se u obliku posebnog priznanja i u novcu. Mandat dosadašnjih članova odbora ističe 8.studenog 2015.godine pa Hrvatskom saboru predlažemo sastav Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta za naredno razdoblje od dvije godine. Predlažemo sljedeće kandidate, a to su: gospođa Dunja Špoljar, saborska zastupnica, učiteljica, autorica nekoliko stručnih pedagoških članaka, magistar struke iz polja odgojne znanosti. Njeno interesovanje su teme inovativnog rješavanja u odgoju obrazovnom procesu, zatim primjena alternativnih pedagogija, poticaj darovitih učenika odnosno inkluzija učenika s teškoćama u razvoju i bila je dva puta predsjednica ovog odbora. Zatim je to doktor nauka gospodin Ivan Šimović, viši asistent na Katedri za obiteljsko pravo koji je doktorirao upravo na temu prava djece. Tu je gospođa Ivanka Roksandić, profesorica hrvatskog jezika i komparativne književnosti koja je sudionica niz konferencija, seminara, okruglih stolova upravo na temu odgoja i obrazovanja, koja je isto tako nositeljica odlikovanja Reda Danice Hrvatske s likom Ante Starčevića za doprinos u odgoju i obrazovanju. Sljedeći kandidat je prof.dr.sc. Mario Vinković izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku, autor knjige "Dječji rad u međunarodnom europskom i poredbenom radnom pravu", te gospođa Vlasta Medar jedna od bivših SOS mama iz Dječjeg sela Lekenik, gospođa koja je bila prva od prve tri SOS majke u Hrvatskoj '93.godine kada je osnovano prvo SOS dječje selo u Hrvatskoj i tijekom rada gospođa Medar je u SOS selu odgojila 19 djece, te za svoj rad primala nagrade i priznanja. Poštovane kolegice i kolege, to je predloženi sastav Odbora za nagradu za promicanje prava djeteta za naredno razdoblje i ja vas lijepo molim da ga usvojimo. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo sutra. **Leko, Josip (SDP)** Prijedlog